Podnositelj izvješća je Hrvatska energetska regulatorna agencija, temeljem članka 33. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Molim predstavnika podnositelja ako želi dodatno obrazloženje. Gospodin Tomislav Jureković. ja ću u ovoj točki biti izuzetno kratak pa ću vas samo ukratko jer sam vam se vjerojatno popeo na glavu sa ovim do sada izvijestiti o stanju financija što se tiče regulatorne agencije. Dakle s obzirom da svoj status koji je definiran Zakonom o regulaciji Hrvatska energetska regulatorna agencija nije financirana kroz državni budžet. Ona je financirana doprinosima reguliranih subjekata, odnosno financira se sa 0,5 promila ukupnog prihoda koje ostvaruju one tvrtke kojima kao opći kriterij HERA daje licencu za rad odnosno priznaje status reguliranog subjekta. To je model financiranja koji je i u Europi u principu akceptiran kao najkvalitetniji model za financiranje neovisnih regulatora, jer naravno omogućava malo dugoročniji pogled u odnosu na financijske potrebe. Prošle su dvije do tri godine u kojima je regulatorna agencija nastojat će biti razumna u odnosu na inače stanje u društvu provodila prilično restriktivnu politiku kako vlastitog investiranja tako i zapošljavanja, pa i u tom smislu zapravo rezultati su manje-više iz godine u godinu podjednaki. U 2014. godini govorimo o prihodima na razini od nekakvih 27 milijuna i rashodima od otprilike 22 milijuna. To je negdje relacija u kojoj se zadnjih godina kretala HERA očekujući da će ono što je ostalo nakon razlike biti iskorišteno u godinama koje predstoje prije svega zbog toga što Europska unija koju smo već spominjali kao jednog od glavnih drivera opterećenja koje danas imaju regulatori u državama ima sve više i više složenih obaveza koje će vrlo vjerojatno iziskivati i rashode koje regulatori proteklih godina nisu imali. Mi u tom smislu smo primjerice u onom kombiniranom nadzoru financijske komponente energetskih tržišta koja ide pod zajedničkim nazivom REMIT, dakle kontrola veleprodajnog tržišta, obveznici nabave određenih softwarea, obavezni …/Govornik se ne razumije./… nekakve opreme. Nadamo se da će ovakav način financiranja biti dovoljan da te povećane rashode u budućim godinama i pokrivamo. Za sada kažem HERA je imala solidnu osnovu. U zadnje dvije godine su to rezultati po prilici slični. HERA ima danas 64 zaposlena. Na kraju 2014. za koju se podnosi izvješće imala je 63. To su u principu eksperti koji su visoko kvalificirani, koje je teško zadržati, ali koji su apsolutno neophodni za rad regulatorne agencije. Za 2014. godinu važno je napomenuti da je provedeni upravni i financijski nadzor Ministarstva financija nad računima HERA-e, dakle oni su bili temeljito pročešljani. Drago mi je da nije bilo niti jedne jedine primjedbe na način kako su financije vođene. U tom smislu, dakle nema posebnih osobitosti na Izvješće o poslovanju HERA-e u 2014. godini. Hvala. Hvala. Želi li predstavnik odbora eventualno uzeti riječ ako ima netko? Nema nitko. Za raspravu se nije prijavio nitko. Onda zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje. Sa ovim smo završili. završili. Sutra u 12,00 glasovanje. Počinjemo u 9,30 sutra sa devetom točkom dnevnog reda – Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014.